Съгласно приетата в сряда Програма точка единствена от дневния ред за днес

това да бъде точка втора в Програмата за пленарното заседание днес, 17 декември 2021 г., след приключване на предвидения Парламентарен контрол. Напомням Ви, че в Парламентарния контрол за днес има само два въпроса. Моля да гласуваме по така направеното предложение.

Предложението е прието.

след приключване на точка втора да продължим с разглеждането на Проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Временната комисия за изработване на Проекта на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Моля да гласуваме по така направеното предложение.

Постановено е Решение № 1047-НС от 15 декември 2021 г. относно обявяване на Богомил Иванов Петков за народен представител от Седми изборен район – Габровски.

Обявява за народен представител в Четиридесет и седмото народно събрание от Седми изборен район – Габровски, Богомил Иванов Петков от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“ Моля квесторите да поканят господин Петков в залата за полагане на клетва. Петков, аз ще произнеса клетвата, Вие повтаряйте след мен.

и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Обратно становище? Няма обратно становище. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Филип Попов за удължаване на пленарния ден до

На първо място, уважаеми колеги, бих искал да Ви информирам за получени писмени отговори на въпроси за периода от 10 декември 2021 г. до 16 декември 2021 г. Получени са 15 писмени отговора на въпроси от народния представител Христо Гаджев от министрите: служебен министър Андрей Живков, служебен министър Асен Личев, служебен заместник министър-председател и министър Бойко Рашков, служебен министър Велислав Минеков, служебен министър Виолета Комитова, служебен министър Георги Панайотов, служебен заместник министър-председател и министър Гълъб Донев, служебен министър Николай Денков, служебен министър Светлан Стоев, служебен министър Стела Балтова, служебен министър Христо Алексиев, служебен министър Валери Белчев, служебен министър Даниела Везиева, служебен министър Стойчо Кацаров и служебен министър Андрей Кузманов. Два писмени отговора на въпроси от народния представител Мартин Димитров от служебен министър Светлан Стоев и служебен министър Валери Белчев. Писмен отговор на въпрос на народния представител Десислава Атанасова от служебен министър Даниела Везиева. Писмен отговор на въпрос от народния представител Младен Шишков от служебен министър Даниела Везиева. Писмен отговор на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев от служебен министър Асен Личев. днешния Парламентарен контрол имаме предвидени два въпроса към министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Асена Сербезова ще отговори първо на въпрос от народния представител Костадин Георгиев Ангелов относно издаване на разрешение по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД – село Казичене, на съществуващия адрес в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2. И на въпрос от народния представител Асен Георгиев Балтов относно вливането на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Лозенец, в Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“.

По постъпилия въпрос от народния представител Костадин Георгиев Ангелов – заповядайте, господин Професоре, имате две минути за изложение на въпроса.

Предполагам, знаете, че в публичното пространство стана известна една идея на министъра на здравеопазването за издаване на разрешително за създаване на нова частна болница с над 500 легла на територията на град София. В София по Здравна карта няма свободни легла, няма и свободни легла по различните профилни специалности и със създаването на такъв тип частна болница зад това решение прозират сериозни тежки лобистки интереси и защитаването не не на медицинските интереси, а на търговски отношения. В тази връзка, моля да отговорите на какъв етап е административната процедура по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаване на нови дейности на нов адрес на лечебното заведение, клон на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД – село Казичене, на съществуващия адрес в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2. Повод за въпроса ми са думите на предходния министър на здравеопазването, който на Парламентарен контрол миналата седмица каза, че с документацията всичко е наред, да не търсим под вола теле и че всичко е абсолютно нормално и той трябва да издаде разрешителното. Благодаря Ви. Благодаря. Заповядайте, госпожо Министър – имате 3 минути за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Балтов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно предвидения специален ред, който бе цитиран в чл. 37б от Закона за лечебните заведения, преценката за разрешаване на нови медицински дейности на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове е в правомощията на министъра на здравеопазването, като по процедура се издава заповед, с която се разрешава или се отказва да се разреши извършването на нови медицински дейности в съответното лечебно заведение. Разрешаването на нови медицински дейности по реда на цитирания член се извършва въз основа на комплексна оценка, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ след анализ на регламентираните в същия закон критерии. В случай че лечебното заведение предвижда финансирането на новите медицински дейности да става със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по процедурата задължително се изисква и становище относно възможностите съответните нови дейности да бъдат финансирани от НЗОК. Със Заповед, № РД-01-807 от 30 септември 2021 г., на министъра на здравеопазването са разрешени заявените нови медицински дейности в структурата на съществуващите и новоразкрити клиники в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД по следните медицински специалности: медицинска онкология, неврохирургия, анестезиология и интензивно лечение, съдова хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, пневмология и фтизиатрия, акушерство и гинекология, на цитирания от Вас адрес в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2. Мога да Ви уверя, че след направена проверка се установи, че към настоящия момент няма издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД на нов адрес, област София – Столична община, село Казичене, район „Панчарево“, улица „Фармапарк“. Съгласно законоустановените изисквания по административната процедура в Министерството на здравеопазването е представена комплексна оценка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с предложение до министъра на здравеопазването за разрешаване на нови медицински дейности, както и становища от НЗОК, съгласно които – цитирам: „Съответните средства за финансиране на новите медицински дейности ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода от 2024 г.“

Благодаря, госпожо Министър. Заповядайте за реплика, професор Ангелов. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Сербезова, буди недоумение фактът, който казахте за становището на Националната здравноосигурителна каса как Националната здравноосигурителна каса ще предвиди средства в бюджета си за 2024 г., при условие че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса се приема от всички нас в Народното събрание?

през последните няколко месеца, тъй като в София няма свободен капацитет от болнични легла по профилните специалности. Бяха изпратени наказателни отряди в три големи лечебни заведения в София, а именно в болниците „Пирогов“, „Лозенец“ и „Александровска“, на които лечебни заведения изпълнителните директори имаха за задача да освободят нужния капацитет от болнични легла. Така бяха свити болничните легла в посочените посочените лечебни заведения, бяха освободени профилни специалисти, профилни специалности и така изведнъж в хода на административната процедура се освободи свободен капацитет по Здравна карта. Ето това беше целта и тя беше почти постигната. Много Ви моля, госпожо Министър, София няма нужда от нова болница.

Уважавам инвестиционните намерения на всеки български собственик или търговец, но нека да бъдат насочени към място, което да реши проблеми на българските граждани (реплика от „Продължаваме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

Благодаря Ви, госпожо Министър. Преминаваме към следващия въпрос, поставен от народния представител Асен Балтов относно вливането на МБАЛ „Лозенец“ в

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Станахме свидетели през последните дни на управлението на служебния министър на здравеопазването на безпрецедентен акт на вливане на Университетска болница „Лозенец“, която – забележете, е база за обучение на студенти на Медицинския факултет на Софийския университет, към Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Професор д-р Иван Митев“ ЕАД, която, от своя страна, е база за обучение към Медицинския университет – София, както и вливане на дружество, отговорно за построяване на Национална детска болница. За обществото останаха неизяснени мотивите на това прибързано действие на вече бившия служебен министър, довело до напълно разбираеми протести протести както от страна на персонала на Университетска болница „Лозенец“, така и на студентите и преподавателите от Медицинския факултет на Софийския университет. В тази връзка е и моето питане – бяхме свидетели миналия петък какво се случи около Народното събрание. Във връзка с последните действия на служебния министър, моля да разясните, госпожо Министър, какви са последствията от вливането на Университетска болница „Лозенец“ в Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Професор д-р Иван Митев“ ЕАД, както и дружеството, отговарящо за строителството на Национална педиатрична болница, какви действия смятате да предприемете,

Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Балтов, уважаеми дами и господа народни представители! Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД се преобразуват чрез вливане в Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Професор д-р Иван Митев“ ЕАД по реда на Търговския закон. Двете преобразуващи се дружества се прекратяват без ликвидация и в резултат на вливането им цялото имущество преминава към приемащото дружество при условията на универсално правоприемство. Същото е извършено с решение на едноличния собственик на капитала, обективирани в протоколи № 16694 от 8 декември 2021 г.; № 16695 от същата дата; 16696 от същата дата и № 16697 от същата дата – четири протокола, подписани от служебния министър на здравеопазването в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на дружествата. Изясняването на казуса по преобразуването на дружествата, имащи отношение към проекта за изграждане на нова детска болница, знаете, е една от първите задачи, с които се заех. В тази връзка изпратих писмо до съветите на директорите и на трите дружества и изисках незабавно да се преустановят действията по привеждане в изпълнението на решения на едноличния собственик на капитала по преобразуване на дружествата – цитираните четири протокола, до получаването на допълнителни указания. Междувременно в рамките на първите два дни проведох срещи с всички заинтересовани страни, включително с ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, тъй като – Вие отбелязахте, това е университетска база за обучение на повече от 1000 студенти, включително и ръководствата на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и „Професор Иван Митев“ ЕАД, както и „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, с чието ръководство проведох среща вчера. Уверявам Ви, че окончателното решение във връзка със започнатото преобразуване на посочените дружества, което временно е спряно, ще взема след изясняване на всички факти и обстоятелства. С оглед на големия обществен интерес по този въпрос и ангажимента на правителството за прозрачност и публичност на извършваните от него действия предприеманите от мен действия във връзка и с този казус ще обявявам публично. За мен са важни възстановяването на нормалния учебен процес в Медицинския факултет към Софийския университет „Свети Климент Охридски“, и това бе обявено от ректора на университета, както и намирането на най-доброто дългосрочно дългосрочно решение, което да работи за създаването на Национална детска болница, отговаряща на нуждите на детското здравеопазване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Заповядайте, Професоре. АСЕН БАЛТОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Министър, за изчерпателния отговор. Силно се надявам това наистина да продължи, както го казахте и Вие – временното спиране на действията по вливането да стане окончателно. Коалиция ГЕРБ-СДС в своята програма беше заложила изграждането на Национална детска болница и ние ще следим обещаното от „Продължаваме Промяната“ изграждането на такава да бъде изпълнено. Начинът обаче, по който бе направено това вливане, е, меко казано, скандално. Благодаря за Вашия отговор. Ние сме все пак конструктивна опозиция, ще следим за тези процеси и няма да се поколебаем да задаваме въпроси за всички действия, които ще предприемете и в бъдеще, за да бъдат те прозрачни и освободени от най-малки съмнения за корупция. Свидетели бяхме на най-голямата смъртност през четвъртата вълна, а именно до днес 11 хиляди и 700 починали, проспана възможност за засилване на ваксинационния процес и грубо погазване на Противоепидемичния план от служебния министър, на който на края на неговия мандат бе предоставена отлична оценка за справяне с пандемията от Румен Радев. Надявам се Вашият подход да бъде различен, за което благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. Желаете ли дуплика, госпожо Министър? Заповядайте.

Както вече споменах в отговора на въпроса Ви, веднага след встъпването ми в длъжност проведох среща с всички заинтересовани страни. Изпълнителният директор на Университетска болница „Лозенец“ доцент доктор Радосвет Горнев настоя лечебното заведение да запази статута си, да продължи да работи като база за обучение на студентите от Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Ръководството на болницата изрази становище, че тя е ключово лечебно заведение и затова не трябва да се прибързва в решенията за преобразуването ѝ. Срещата бе ползотворна, защото се обединихме около това, че учебният и лечебният процес в Болница „Лозенец“ трябва да продължат незабавно при гарантиране високо качество както на обучението, така и на медицинската грижа, оказвана на пациентите. По време на срещата с директора на Специализираната детска болница „Професор д-р Иван Митев“ ЕАД доктор Богомил Здравков и професор Иван Литвиненко стана ясно, че екипът на педиатрията е изготвил проект за подобряване на условията в лечебното заведение до намирането на окончателно решение относно изграждането на нова детска болница. Очаквам този проект да ми бъде предоставен от изпълнителния директор още следващата седмица. Подобно на екипа на Болница „Лозенец“ становището на ръководството на Детската болница е, че всяко прибързано действие за преобразуване и механично вливане на лечебни заведения без подробен функционален анализ, само ще демотивира специалистите и ще постави в риск запазването на екип от специалисти, който е граден с десетилетия. Всичко казано дотук потвърждава правилността на взетото от мен решение за временно спиране по вливането, за да съм сигурна, че ще вземем най-доброто решение за българските деца, за работещите в двете болници и за студентите на Медицинския факултет към Софийския университет. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. С това въпросите ни към министъра на здравеопазването Асена Сербезова приключиха. Благодаря Ви, госпожо Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Постъпило е писмо за отлагане на отговор от народния представител Атанас Димитров Михнев, като на основание чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моли да бъде отложен отговорът на въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забавянето в сроковете за реконструкцията на гара Стара Загора поради отсъствието по уважителни причини. С това парламентарният контрол за днес е изчерпан.

Депозиран е Проект на решение за отмяна на ваканцията на Народното събрание по чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Виктория Василева и група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Отменя предвидената в чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ваканция на Народното събрание от 22 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г.“ Благодаря.

от Андрей Гюров и група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта. Заповядайте, господин Митев.

За 2021 г. намалява периода на ваканцията на Народното събрание по чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 22 декември до 10 януари до дните 29 – 31 декември 2021 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Разликата между двата проекта е, че внесеният от Виктория Василева и група народни представители предвижда да няма почивни дни извън официалните такива, депозираният от Андрей Гюров и група народни представители предвижда почивка между 29 и 31 декември. Откривам дискусиите по тази точка от дневния ред, колеги. Заповядайте, господин Дилов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Предлагам Ви да не подкрепим и двата проекта. Известно е, че България е страна на верските свободи и правния нихилизъм. Вие, новото управляващо мнозинство, ни демонстрирате през последните няколко дни, че Конституцията е някаква подробност, съответно и чл. 13, ал. 3 вероятно е някаква подробност. Демонстрира и официалното вероизповедание в България – християнското, не е от особено значение за него, защото не покани тук патриарха и новото правителство не се закле пред християнските символи. Обаче искам да Ви обърна внимание, че с това решение, което ще приемете, ще нарушите гражданските и верските права на хора, които следват християнското вероизповедание и живеят в църквата. Защото в периода от Рождество до 8 януари има ред много важни християнски празници, свързани с обредност, ритуалност, и ако хората искат и държат да живеят в църквата, няма да могат да ги спазват. Така че, моля Ви, помислете отново и не подкрепяйте така направените предложения. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Свикнали сме непрекъснато да се говорят полуистини и абсолютно фалшиви новини за пореден път.

Нека четем и се информираме, а да не използваме фалшивите новини от тази трибуна, защото се случва за пореден път. Например даже и – няма го господин Хамид Хамид, който каза, че съм бил член на седем-осем партии.

Уважаеми колега Дилов, аз не съм съгласен с част от нещата, които казахте. Нито за правния нихилизъм, нито за християнските ценности на либералното управление не му дреме. Една еврокомисарка миналия ден, преди два-три дни излезе и каза, че трябва да се отмени Коледата като празник. Европарламентът дебатира по тази тема вчера и нашето либерално управление започна да пробва дали ще стане номерът и в България по-раничко. Това трябваше да кажете от тази трибуна на колегите и на българските граждани. (Шум и реплики.) А пък що се отнася за това, че ние не работим за Фейсбук и за медиите, а работим за българските граждани, това може би трябва да го подчертаете и за моето изказване, че не е важно какво ще чуят хората от Фейсбук, а да го чуят от трибуната на Народното събрание, за да се знае, че когато тръгне вълна – либерална, някъде, ние бързаме да сме първи. Това може би е по-важното.

Библия и Евангелие на клетвата. Ако някой го е видял, моля, поправете ме. Разбира се, това имате право. Така, както казах в началото на своето изказване, България е известна със своята верска толерантност. Просто се замислете върху това, че ограничавате верски права на свои колеги депутати.

Без реплики от място! ЛЮБЕН ДИЛОВ: Да, необикновени българи сме, господин Ананиев, защото за нас не важи зелен сертификат и много други неща, които важат за обикновените българи, това вече го разбрахме. Вашата мания за необикновеност ще Ви доведе до едно обикновено място. Само ще Ви припомня, че накрая на шахматната игра всички фигури се събират в една и съща кутия. Да сте живи и здрави! (Смях и Други изказвания? Мирослава Петрова, след това Тома Биков.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги, с респект към цялата зала! Предложението на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ в частта „Изменение на Правилника“ по отношение на парламентарната ваканция е по напълно прагматични причини. Преди всичко ние искаме да покажем на хората в страната, че по никакъв начин не се отличаваме от тях и затова считаме, че трябва да проведем парламентарните си заседания на 23 и на 22 декември. По абсолютно същата причина считаме, че пленарната сесия дните от 27 до 31 декември трябва да съвпадне с планираните ваканции на повечето от трудещите се в страната. И отново – периодът след 3 януари е работен за всички българи. С тази съвсем дребна корекция ние подчертаваме какво? отговорността си пред сериозните задачи, които стоят пред Народното събрание, изцяло прагматични – предстои ни работа по отношение на съставяне на парламентарните комисии, предстои ни анализ по отношение на цените на тока и състоянието на енергетиката. И отново – не на последно място,… (Шум и обикновен дълг към избирателите си и към гражданите на тази държава. Той се състои в това, че ние тук сме се събрали да се трудим повече, отколкото да си почиваме. Благодаря Ви.

Вие не доказахте, че сме равни с всички български граждани, защото, ако сте забравили, предната седмица политическа формация „Продължаваме Промяната“ не подкрепи предложението, което ни отъждествява с всички български граждани – зеленият сертификат да важи и в парламента. Даже от Вашата парламентарна група обещаваха на българските граждани, че до края на тази седмица ще приемем такова решение. Ние сме внесли такова решение, но днес Програмата, която гласувахме сутринта, не включва предложение българският сертификат да важи и за българските депутати. Така че, моля Ви, когато излизате на тази трибуна

След като на Бъдни вечер няма да се работи, разбира се, всичко останало няма кой знае какво значение. Аз се надявам обаче, че сте си направили сметката за Програмата, която ще гледаме на 29-и, на 30-и, на и съм сигурен, че вече имате идея каква ще бъде тя и ще бъде изключително натоварена, нали? Да не се окаже, че идваме тук за една точка, защото ще Ви го припомним тогава. Това – залудо работи, залудо не стой, за парламента е вредна практика. Имаше един колега в предните три парламента, който казваше: колкото по-малко работим, толкова по-добре за народа. Защото в последните два дни такива неща се разглеждат тук, че ако на 29-и и 30-и сте решили да анализирате пак нещо и да предизвикате някаква тежка криза, това хич няма да е добре за никого преди празниците, а виждам, че имате такъв потенциал. Ако ще се събираме тук да анализираме – да Ви кажа, аз си анализирам непрестанно и вкъщи разни работи (смях от ГЕРБ-СДС), и ако ще правим анализи, тук не е място за анализи. Има си неправителствени организации, институти, центрове и всякакви неща, които анализират от сутрин до вечер. Ако Вие само искате, а ми се струва, че има нещо такова, просто днес да родите една новина и да кажете: ето, започваме, сега ще работим като всички, обаче в един момент се окаже, че не знаем какво работим. Ами това не е сериозно. Така че, да, ще Ви подкрепим, но от днес, моля Ви, седнете и предложете някакъв смислен дневен ред за тези дни, да не е само да си разхождаме тук костюмите по коридорите и да анализираме как сме прекарали Коледа, след

но като изключим ГЕРБ, ДПС, повечето хора в тази зала сме дошли тук някои от половин година, други за първи път. Всички ние сме гледали парламента през изминалите 20 и кусур – 30 години и винаги е било трогателно гнусно как парламентът си прави ненормално дълги ваканции, а хората работят. Тук от тази част на залата на ГЕРБ имат наглостта да говорят, че зеленият сертификат ни приравнявал на хората. Ами я вижте колко хора го имат бе, уважаеми колеги. Седемдесет и пет процента от хората нямат зелен сертификат и ако ще се приобщавате към нещо, приобщете се към голямата част от българското население. Второ, знам че някои се правят на много религиозни – също от онази част на залата,

да, ние имаме сума ти работа за вършене и да, ние трябва да работим като всички останали български граждани. Така че нашето предложение знаете какво е – ваканцията и въобще неработните дни по празниците да съвпаднат с неработните дни

това да правим демонстрация колко сме работни, без да вършим нищо, в никакъв случай не е полезно нито за българските граждани, нито за българската държава. Да, има много работа за вършене и се надявам, че ще я вършим. Няма да разказваме за нея, няма да говорим за нея в кулоарите и няма да си водим безсмислени аналитични дебати, защото понякога има и такива. Това, което силно ме притеснява, е, че аз не се чувствам пич и принизяването на тази аудитория и на тази институция тук е изключително обидно за всички, които присъстват. Не зная защо си го причиняваме?! Народните представители обаче, за разлика от обикновения гражданин, който не е народен представител, нямат право да ползват отпуск. Така пише поне. В този смисъл смятам, че когато един човек се опитва да демонстрира работа сутрин от 8,00 ч. и вечер до 24,00 ч., по една или друга причина, или до 22,00 ч., той е нетрудоспособен. И като човек, който е работил дълги години в частния сектор, знам, че е много по-полезно хората да имат свободата да свършат конкретна работа, без да са задължени да седят с часове някъде и да демонстрират, че правят нещо. И се боя, че начинът, по който подхождаме към това, което имаме да вършим по-напред, ни води към демонстрация и към онова, което някой може да каже във Фейсбук или гледайки ни в национален ефир, отколкото да вършим конкретна работа.

на работа на това Народно събрание. Затова Ви призовавам добре да помислите. Всеки има нужда от почивка, всеки има семейство. В предходния парламент нямахме лятна ваканция. Съжалявам. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Кирова. Заповядайте, госпожо Атанасова, за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Йорданов, темата зелен сертификат и дали ние сме равнопоставени с останалите български граждани за пореден път очевидно става тема в изказванията на народните представители без значение какво обсъждаме като точка от дневния ред. И да, прав сте, че 75% от българските граждани нямат зелен сертификат поради причина, че нямат и доза от която и да е ваксина. Това обаче не означава, че ние като призвани не само да създаваме правила за обществените отношения, но и да бъдем отчасти пример за обществото, трябва за пореден път да демонстрираме разлика от същото това общество, от което сме избрани и което ни е работодател на всички нас.

тоест на почивните дни на Народното събрание. Но аз мисля, че при всички положения трябва да си дадем сметка, че самото ни присъствие тук трябва да води до законодателни инициативи, и то добри, и то добри! Иначе губим безкрайно много време от тайминга на държавата

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Йорданов, трябва да отбележим, че всъщност не става въпрос в стратегията на ГЕРБ тук за деление на хората на обикновени, необикновени, да се свърши някаква работа, а тяхната цел е да не се свърши работа и да саботират законодателния процес. Защото виждате, че те правят реплики на Вас и на всеки народен представител, правят едни и също изказвания, с едни и същи тези, с единствената цел да губят парламентарно време. Това е класически подход, който във виртуалното пространство приляга на трол. В парламента не знам как се казва, може би физически трол. Но групата на ГЕРБ се държат като физически тролове в тази зала (ръкопляскания приемането на Правилника. Този правилник трябва да отпуши работата на Народното събрание. Той е предпоставка за съставяне на редовни комисии. Тези комисии трябва да започнат да решават проблемите на българските граждани. С поведението си ГЕРБ правят единствено и само това – спират целенасочено

Колеги, надявам се, чухте какво казаха хората от ГЕРБ за госпожа Кирова – тя е необикновена, а хората по улиците са обикновени. Тя страда, че нямала лятна ваканция. Депутатстването не е привилегия, това е по желание. Като искате, ходете си в частния сектор, правете си ваканции. Аз съм работил в частния сектор 29 години, последните четири години не съм ходил на море и съм нямал ваканция, ама не съм ревал за това. Това е по желание.

По отношение на това кой колко е обикновен и колко е необикновен не смятам, че преждеговорившият може да дава оценки – определено. Оценката за това кой колко е обикновен и необикновен дадоха гражданите на току-що миналите избори и те се изразяват в процента доверие, който всеки водач на листата получи в своя избирателен регион. Така че е доста обидно човек с такъв процент да дава квалификации. Що се отнася до това кой какъв избор е направил, след като съм тук в тази зала, аз съм направила своя избор. Ще си позволя оттук нататък от уважение към себе си повече никога да не влизам в дебат с преждеговорившия, защото той обижда изобщо народния представител и хората в тази зала и с поведението си, и с начина, по който се облича, и с начина, по който се държи, и това според мен е недопустимо. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми ще е по начина на водене, като държа, господин Председател, винаги, когато някой нарича с определени епитети някоя парламентарна група, непременно да се намесвате, но ще е и по друг повод. Моля да прекратим този дебат, въпреки че нямаме основание по Правилник,

дискусията. Да преминем към гласуване. На първо място ще гласуваме предложението, депозирано от Виктория Василева и група народни представители. То е депозирано първо по ред, а е и по-широко по обхват. Гласуваме предложението на Виктория Василева и група народни представители.

Вчера стигнахме до чл. 27, ако не се лъжа.

Колеги, откривам дискусията по членове 27, 28 и 29, които съответно ще се преномерират на 28, 29 и 30. Има ли изказвания? ли изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Моля да преминем към гласуване на посочените разпоредби, както са предложени от Комисията.

предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 31: „Чл. 31. (1) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието. (2) Представители на граждански организации, синдикални, съсловни и браншови организации може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисиите и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти на актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. (3) Представителите на организации по ал. 2, представили писмени становища, се поканват да присъстват на заседанията на комисията. (4) Представители на граждански организации може да присъстват на заседанията на постоянните комисии при отговаряне на актуални устни въпроси по реда на чл. 28 при изслушвания по реда на глава девета, раздел III при спазване режима на достъп в Народното събрание. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието. (5) Всеки член на постоянна комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието. (6) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на постоянните комисии на Народното събрание. (7) Народните представители, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват. (8) Участието на народни представители в закрити заседания на комисии, на които те не са членове, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и се подписват от същите. (9) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията за защита на класифицираната информация и за защита на личните данни,

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага чл. 31 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място

народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 38: „Чл. 32. (1) Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-късно два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. (2) Постоянните комисии откриват заседанията си и приемат актове, когато присъстват повече от половината от техните членове. Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е комисията може да заседава и при наличния състав, като в този случай може да се провеждат само контрол по чл. 28, изслушвания и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове. Народните представители, които са поставени под задължителна изолация или карантина за COVID-19, участват в заседанията на постоянните комисии съгласно приетите от Народното събрание правила за участие. народните представители, които участват дистанционно в работата на комисиите, се предоставя техническа възможност за изказвания, становища, въпроси и участие в дебатите. (3) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисиите се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър. (4) Решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите. Гласуването е лично.“ Благодаря Ви, господин Ананиев. Откривам дискусията по разпоредбите на чл. 30, който се преномерира на чл. 31; който става нова алинея в предходния член, и чл. 32. Има ли изказвания? Заповядайте.

Винаги ще подкрепя нещо, което е предложено от партиите, които са в коалицията и са създали това правителство. Решил съм да бъда смирен и тъп. Вчера изслушах едно предложение на доцент и доктор по право. Ако това предложение чл. 32, ал. 2 беше направено от някой друг, а не от нашия топ, топ юрист, а също доктор – Ива Митева, щях да си кажа каквото мисля. Сега само искам да ми се отговори и да ми се обясни, защото аз разсъждавам като член на комисии. Според мен, по този начин формулиран, текстът е недопустим и не е в полза нито на народните представители, още по-малко на гражданите. Текстът гласи: Текстът гласи: „Постоянните комисии откриват заседанието и приемат актове, когато присъстват повече от половината от техните членове.“ Това го разбирам. Съгласен съм с това, нямам парламентарен опит. Думата заседание винаги съм я свързвал със съдебно заседание съставът на съда е от пет човека, а има двама човека, не може да има съдебно заседание. Продължавам натам: „Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава.“ Какъв ми е въпросът, за да гласувам за тази разпоредба: имаме ли в случая законно или нямаме такова заседание? Давам Ви следния пример: аз съм председател на една комисия. На заседанието на комисията, което е свикано, се явяваме двама човека – аз и още някой колега. В този случай изречение първо не важи – нямаме заседание, и оттук натам е противоречието: „Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава.“ Имаме ли заседание или не? На заседанието на тази аз съм аз съм изпратил искане за явяване на четирима министри, на шефове на агенции и така нататък, за да бъдат изслушани – мисля, че текстът от Правилника беше по чл. 27 или чл. 28, и аз оставам с още един член на Комисията. Това означава, че по така написания текст има заседание. Аз съм длъжен дневния ред, който е на Комисията, да го спазя. Този човек си тръгва, оставам само аз, трябва да водя стенографски протокол, да задавам въпроси и да спазвам дневния ред. Не знам защо е включен този текст в Правилника като промяна и каква е ползата за народните представители и съответно за гражданите? Изправени сме в ситуация, в която аз като председател на комисия съм задължен по този текст, защото пише: „при наличния състав“, да стоя и да изслушвам 10 човека министри и да спазя дневния ред. Ако ме убедите, че греша в моите анализи, ще гласувам този текст. Вчера гласувах два текста, които не съм ги гласувал по съвест. Този, ако ме убедите да си променя мнението, ще го гласувам отново, щом коалицията е приела такова решение. Разчитам, че ме разбрахте. Ако можете да ми обясните дали правилно разсъждавам, имате моя глас.

произтича от промените в Конституцията от 2007 г., с които се прие Народното събрание да открива заседанията си и да приема актове с мнозинство повече от половината, тоест 121. Този дебат немалко сме го водили в предния парламент – знаете, по повод и на гласуванията тук в пленарната зала. Когато – това е и практиката до Четиридесет и петия парламент, в комисията при откриването няма кворум, тя може да работи, текстът казваше: „при кворум не по-малко от една трета и при наличния състав“, но не по-малко от една трета. Сега много разсъждавахме дали да остане тази една трета, или да я махнем. Аз също разсъждавах за това, което казвате Вие – двама или трима, но тук логиката е Комисията да може да заседава, за да може да не се блокира работата ѝ. Тъй като комисиите в момента са 24 – знаете, трябва да са онлайн и трябва да е лично гласуването.

Пленарната зала – знаете, по време на контрол може да заседава и с двама народни представители, да провежда парламентарен контрол, да прави изслушвания, да прави обсъждания, но не може да гласува. Това е практиката и във всички европейски държави. След като ние не променяме кворума, кворумът остава същият. Между другото, запазваме високия кворум за приемане на актове, тоест такъв, какъвто е в пленарната зала, го пренасяме вече и в комисиите. Това го запазваме, но казваме: за да не се блокира работата на комисиите, нека да могат да провеждат обсъждания, да провеждат изслушвания и да си гледат закона, ако искат, но да не правят никакви гласувания – независимо дали се касае за закон, за декларация или за решение. Това е честният подход според нас. това е задължаващо за комисиите, но все пак е по-добрият вариант, отколкото в Четиридесет и шестия парламент – да заседават 50 плюс един и непрекъснато да се търси 50 плюс един през цялото време на заседанието. Няма как това да осигурим при толкова много комисии и лично гласуване. Затова всъщност процедурата и работата от пленарната зала я пренасяме огледално и в комисиите в съответствие с конституционната разпоредба на чл. 81 от Конституцията.

Дали има заседание или не, има своите последствия. Провежда се заседание само с един човек, защото така сте го формулирали – при наличния състав. Участвам само аз, а каква е ефективността от такава говорилня, без да има заседание на Комисията? Нали целта е, след като има обявен дневен ред, да може да го спазим и да има полза от работата на Комисията?

тогава имаме заседание на Комисията. А председателят сам да изслушва десет министри – за мен не е заседание, формулировката не е правилна и не виждам каква е ползата от от този текст.

на разположение в комисиите, в които заседават. Ами нали точно затова увеличихме времето за заседания на комисиите, тоест във вторник, сряда, четвъртък, дори и в петък те могат да заседават?! Тук е въпрос на организация на самите председатели на комисиите и да не им съвпадат, така че този аргумент не е правилен. Аз имам един въпрос: какво ще стане, да речем, разглеждаме законопроект на второ четене и имам внесени предложения по него, но не съм болен от ковид, за да мога да участвам дистанционно и примерно съм за операция в болница и обективно не мога да присъствам на заседанието?! После са минали обсъжданията, няма гласуване, защото е имало само обсъждания, и ще може ли впоследствие такъв тип народен представител да участва в обсъжданията и да защити предложенията си? Уважаеми господин Председател, правя една редакционна бележка: думата „обсъждания“ да отпадне и моля да я поставите на гласуване.

Като председател на комисията той просто ще прекрати заседанието, освен ако не му доставя удоволствие да разпитва министрите сам, защото има тази възможност. Това решение вече ще бъде

Аз не мога да разбера дали тук сме се събрали да философстваме, или да работим и да четем Конституцията? В края на краищата има и мотиви към тази Конституция, когато е приемана. В чл. 46 от Правилника – така работи Народното събрание – категорично се казва, че когато няма кворум, се преминава към обсъждания, изслушвания, парламентарен контрол и това може да се прави дори с двама народни представители в пленарната зала. След като може да се прави със законите за първо и за второ гласуване в пленарната залата, която е решаваща – все пак нека да не забравяме, че комисиите са помощен орган на Народното събрание, не мога да разбера защо да не се прави с по-голямо основание и в парламентарните комисии?! Благодаря Ви, господин Ананиев, аз също щях да го кажа и това е правната възможност: председателите затова са председатели, защото са натоварени с малко повече отговорност от останалите народни представители. Те се водят ръководители,

2021 г., и то коренно, защото да искаш непрекъснато 121 души за пленарна зала или за комисия съответното 50 плюс един, разликата е огромна и знаете, че много трудно се постига. Това го видяхме в много възлови комисии и на гледания на закони в

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Осъзнавам, че сме в епидемична обстановка, в която едно заболяване излиза над всички останали, но с оглед на това този правилник да не се променя твърде често, бих предложил една редакционна корекция на чл. 32, ал. 2, където пише: „Народните представители, които са поставени под задължителна изолация и карантина за COVID-19“, просто думите „COVID-19“ да отпаднат, защото има и други заболявания, заради които могат да бъдат поставени под карантина или под изолация. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, госпожо Митева.

е ясен и точен, защото неговата цел е той да бъде изпълняван, а при неговото нарушаване съответно да се търси някаква отговорност съобразно това какъв е самият акт. Лично за

9, като в първата му част нещата са ясни, тъй като се препращат към определени нормативни актове, но във втората част има неяснота относно някои термини, които са вписани в него.

„и да не се разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите“. Според мен формулировките „личен живот“ и „доброто име на гражданите“ са общи формулировки, като не дават параметрите на това кое всъщност не следва да споделяме и не следва да разгласяваме от личния живот на съответния министър или лицето, което е било изслушано в съответната комисия, и какво значи „доброто име“ на този гражданин. Ако по време на комисията се установи, че въпросният министър, въпросният шеф на агенция или каквото и да е друго длъжностно лице е извършило нарушение на служебните задължения, значи ли, че коментарът по повод на тези негови действия попада именно под разпоредбата на чл. 9, а именно, че ние накърняваме неговото добро име?! Мисля, че сега е времето да дадем формулировка

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Накратко само да обясня все пак за какво става въпрос и какво е скрито всъщност зад иначе благия текст, който е предложен. Предполагам, че народните представители в залата разбират контекста на самия текст, но все пак да го обясним и за навън. Това общо взето е клауза, предпазваща от разриви в коалицията. Какво ще рече това? Всяко едно управляващо мнозинство има своето мнозинство в комисиите, а поставянето на такъв текст обикновено означава откъде идват тези проблеми. Когато има разрив в коалицията по даден законопроект или проект за решение, тоест не всички партии в коалицията са съгласни с него, с него, за да не бутат коалицията, те излизат и не гласуват, защото имат своя различна позиция. Този текст дава възможност на вносителите и на председателя на комисията да могат да продължат разискванията по законопроекта или проекта на решение въпреки несъгласието на мнозинството в комисията. мнозинството, значи, че няма съгласие. По този начин те поставят своите колеги в един неудобен момент, а пък да не говорим, че този начин може да води не само до политическо изнудване, но и до много по-различни мерки.

ние не отиваме чак толкова далеч. Общо взето изискването за намаления кворум и за едната трета, както беше до 2021 г., го няма почти никъде, там. Всъщност това беше моето желание – да насочим текста и да не допускаме приемането на актове с по-ниско мнозинство от това, което се изисква по Конституция, а от друга страна, да не се прекратяват заседанията на комисиите и да не се буксува непрекъснато. въпреки че имахме много малко заседания, много от заседанията съвпадаха и народните представители притичваха от комисия в комисия – сега са 24 и проблемът няма да е по-малък. Затова наистина трябва много да внимаваме, когато приемаме текстовете, внимателно да ги обсъждаме и все пак да следваме конституционните разпоредби. Нямала съм предвид въобще това, което казахте, господин Гаджев, но Ви благодаря, че ни обърнахте внимание. А по отношение на ал. 2 предлагам това изречение, което беше свързано с COVID-19, да звучи: „народните представители, които са поставени под задължителна изолация или карантина, участват в заседанията на постоянните комисии съгласно приетите от съответната комисия правила“. И всяка комисия да може да си решава, знаете, че има тази опция по Правилник, и по този начин ще се напълнят със съдържание тези вътрешни правила на всяка една комисия. Благодаря Ви. Митева. Много ми се иска и аз да кажа нещо, но не мога, понеже водя заседанието, специално за това как се вземат решения в комисиите в предишни мандати, господин Гаджев. Други изказвания? Господин Ганев, заповядайте. Благодаря, господин Председателстващ. Аз ще взема отношение по ал. 2 на предлагания чл. 32 и по-специално ще се опитам, без да съм юрист моят мозък е увреден по друг начин, икономически е увреден, не юридически, да обясня как аз чета този текст. Въз основа на конституционната промяна, към която реферира госпожа Митева, имаме два типа заседания, тоест да избягаме от това, че заседание означава само съдебно заседание – не, не всяко заседание на света е съдебно заседание. Има и други заседания, и тук в нашия Правилник има два типа заседания – заседание, което може да приема актове и гласува, и заседание, което може да върши други неща, но не може да приема актове и да гласува – примерно да изслушва, да обсъжда, да контролира. Това, което Правилникът казва, има два типа заседания – едното, което може да…, другото – не. За да имате първото, е задължително да имаме кворум,

предложението на господин Гаджев – в чл. 32, ал. 2 да отпаднат думите „и обсъждания“.

Поставям на гласуване предложението на господин Симидчиев пак в чл. 32, ал. 2 да отпадне „за COVID-19“.

предложение на народния представител Христо Гаджев. Комисията подкрепя предложението по т. 2. Предложението по т. 1 е оттеглено. Предложение на народния представител Предложение на народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 95: „Чл. 95. За заседанията на постоянните и временните комисии на Народното събрание се води стенографски протокол, както и аудио-визуален запис.

Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала, освен ако комисията реши друго. Аудио-визуалният запис се публикува на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание най-късно на следващия ден след заседанието. (4) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим

Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на чл. 33, 34 по вносител; чл.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

„Чл. 38. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянните делегации на Народното събрание в международните организации. (2) При определяне При определяне състава на постоянните делегации на Народното събрание в международните организации се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи. (3) При преустановяване съществуването на парламентарна група избраният по нейно предложение представител в състава на постоянната делегация се освобождава. (4) Постоянните делегации отчитат своята дейност пред председателя на Народното събрание в края на всяка сесия. Отчетите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията за защита на класифицираната информация и за защита на личните данни.“

е длъжен да насрочи заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането, независимо от това дали Народното събрание е във ваканция или не“, да се добави „но не по-рано от 48 часа от внасяне на искането за извънредно заседание“, като текстът в цялост да стане: „В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от Конституцията председателят е длъжен да насрочи заседание не по късно от 7 дни, но не по-рано от 48 часа след постъпване на независимо от това дали Народното събрание е във ваканция или не.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 40.

чл. 43 има предложение от народния представител Петър Петров: „В чл. 43, ал. 2 изречение последно се изменя по следния начин: „По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред и могат да се изказват по покана на председателя или по искане на парламентарна група.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 43.

въздържал се.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 44.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да се обоснова за моето предложение – извънредно заседание да се свиква не по-рано от 48 часа. Съвсем скорошен е примерът, когато ние не знаехме кога ще бъде свикано това извънредно заседание. В началото беше обявен един час – от 9,00 ч., след което се обяви друг час – от 13,00 и народните представители, които са извън София, бяха затруднени по какъв начин да се организират, така че да могат да присъстват на заседанието. Считам, че това е разумен срок, в който всеки народен представител, който е извън София, да може да се организира, така че да бъде навреме за пленарното заседание. Ако предложи някой, може този срок да се намали и на 24 часа, но задължително трябва да има някакъв разумен срок, в който всички народни представители да могат да се организират и да има кворум на самото заседание. Също така искам да подкрепя предложението на колегата Петър Петров по отношение на изказванията в комисиите. Както знаем, управляващото мнозинство ще има мнозинство и в ръководствата на комисиите. В някои случаи се налага да се вземе отношение по поставени въпроси. Точно затова предлагаме и в тези комисии от името на парламентарна група също да могат да се правят изказвания и искания. По отношение на решенията, които са взети на закрити заседания – дори и на закрити заседания тези решения са задължителни. Затова следва да има една прозрачност и публичност какви решения са взети. Всеки да може да си направи сметката какво е свършила тази комисия, както и кой как е гласувал, защото не смятам, че тук вършим някаква секретна и тайна работа, с изключение на случаите, които са изрично посочени и в Конституцията, и в други закони. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Гунчева. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Тогава прекратявам дискусиите и преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на госпожа Гунчева по чл. 40. Гласували

„Няма кворум!“) Отменям това гласуване, защото не дадох минутата, която е необходима. Моля отново процедура за гласуване. Добре, може да го направим и като прегласуване, за да сме напълно коректни. Моля народните представители да заемат местата си. Прегласуване.

Моля квесторите да поканят народните представители в залата. Отменете гласуването. Давам 30 минути почивка. Ще продължим с второто гласуване по тези членове след почивката.